Шановні колеги, прошу заходити в зал, приготуватись до реєстрації.

Отже, шановні колеги, готові? Прошу провести реєстрацію, прошу зареєструватись.

відкритим. Шановні друзі, 4 березня виповнилось 70 років з дня народження Володимира Івасюка – видатного українського композитора та поета. Володимир Івасюк був одним із засновників української сучасної естрадної музики, геніальним музикантом та виконавцем. Символічно, що сьогодні в парламенті ми продовжимо розгляд Закону про державну українську мову, за яку боровся, якою жив Володимир Івасюк. І хочу всіх повідомити, що у Верховній Раді України ми вшановуємо нашого генія. На першому поверсі сьогодні буде відкрита виставка "Планета пісень" Володимира Івасюка. Тож я усіх запрошую до відвідування цієї виставки. що у вівторок зранку в нас виступи від фракцій і груп. І я прошу усіх бажаючих взяти участь в обговоренні, провести запис і записатись на виступи. Будь ласка.

Від "Партії "Відродження" до слова запрошується Бондар Віктор Васильович. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, безумовно, сьогодні найголовніша тема, яка турбує людей в Україні, – це підвищення тарифів і заборгованість за комунальні послуги. Станом на сьогоднішній день вона вже складає, заборгованість, по країні майже 57 мільярдів гривень. Це говорить про те, що сьогодні влада абсолютно не мають плану дій по подоланню цього явища і не знає, як допомогти людям. Влада знає тільки чітко, як піднімати тарифи. За останні кілька років тарифи на газ зросли в 12 разів, тарифи на електроенергію – в 4 рази. Це ставить в глухий кут як українську промисловість, так і кожну українську родину. Ми бачимо, що на сьогоднішній день влада запропонувала наступне підвищення тарифів: з 1 травня буде підвищено тарифи на газ на 20 з 1 січня буде піднято тарифи на газ ще на 40 відсотків і з 1 травня так само будуть підвищуватись тарифи на електроенергію мінімум на 30 відсотків. Це у зв'язку з введенням так званого вільного ринку електроенергії. Що відбувається в цей час? А в цей час відбуваються взагалі парадокси економіки і парадокси державного управління. Влада розсилає нам великі листи, кожному українцю, скільки вони отримають дотацій у вигляді живих грошей. От у мене, наприклад лист, який надійшов: Полтавська область, село Тернівщина на 1748 гривень за дорученням Президента України буде надана допомога. Тільки на роздруківку цих листів влада знайшла 32 мільйони, і Мінсоцполітики заплатила ці кошти, щоб поінформувати, яка прекрасна влада, як вона турбується про людей. А насправді, я ще раз повторюю, з 1 травня будуть піднімати тарифи. Більш того, з 1 травня всі, у кого є заборгованість, не будуть мати права на отримання субсидії. Це значить, що влада сьогодні проводить аукціон непередбачуваної щедрості, піднімає нам дотації, субсидії, дає нам додаткові кошти, додаткові пенсії, але цей аукціон відбудеться тільки в березні, в квітні. Що далі? А далі влада подумала про себе. Наприклад, зарплати тільки керівника "Нафтогазу України" на цей рік згідно з рішенням наглядової ради, які вона пропонує затвердити, буде складати 126 мільйонів гривень на рік, плюс виплата за перемогу в Стокгольмському суді ще 240 мільйонів і плюс велика кількість різних премій. В підсумку цей голова "Нафтогазу" отримає 342 мільйони гривень на рік. Майже мільйон гривень в день. Скажіть мені, є здоровий глузд в цій історії? Немає. Тому ми вимагаємо поставити проект постанови, який підписали всі керівники фракцій, про скасування грабіжницьких тарифів на голосування зараз в залі, причому негайно, і провести згідно цієї постанови аудитенерготарифів. Пора наводити порядок в цих питаннях. Пора зрозуміти, що уряд має відповідати за всю свою цю діяльність і цю вакханалію, яку вони зробили. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" голова фракції Артур Герасимов. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, шановні українці! Сьогодні вся країна обговорює розмову, яка сталася між Юлією Володимирівною Тимошенко та Юрієм Валерійовичем Коломойським. Я б хотів, щоб ви почули це зараз, як це відбувається.

Шановні колеги! Сьогодні, ще раз повторю, вся країна проговорює цей запис, але для нас в цьому записі нема нічого нового. Він демонструє те, що ми і так добре знаємо: у Ігоря Валерійовича Коломойського є два кандидати на виборах цеЗеленський і Юлія Тимошенко. Давні Юлії Володимирівни та Ігоря Валерійовича – секрет Полішинеля, і бюджет вже неодноразово розраховувався за їх політичні союзи. Походження цього запису незрозуміле, але достовірність сумніву не викликає. Він вчергове демонструє подвійні стандарти: на публіку – нещирі погрози олігархам, а за лаштунками – "цілування в десна". Суспільство втомилося від вашої постійної брехні, Юлія Володимирівна, яка стала вашою візитною карткою як старого політика. Ви вже 25 років в політиці боретеся з олігархами. Починали з Лазаренка, закінчуєте з Ігорем Коломойським. Ми вимагаємо публічної інформації про політичні та фінансові аспекти ваших домовленостей з Ігорем Валерійовичем Коломойським. Дякую за увагу. ВікторГаласюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, заборгованість за житлово-комунальні послуги в державі сягнула майже 60 мільярдів гривень. Це чіткий факт, який засвідчує хибність політики, яку проводить нинішня влада. Це політика штучно завищених тарифів і низьких заробітних плат, низьких доходів населення. Політика, яку пропонує Олег Ляшко, повністю протилежна: підвищення заробітних плат, підвищення пенсій за рахунок розвитку української промисловості, за рахунок модернізації української економіки. Що робить нинішня влада? Сьогодні кожен другий українець відмовляється від лікування і не може придбати ліки, тому що немає коштів. Сьогодні половина країни економить навіть на їжі, на найнеобхіднішому. Сьогодні мільйони українців стають вимушеними емігрантами через бідність, через зневіру і через ту несправедливість, яку сіє нинішня влада. Несправедливість кричуща. Ви тільки вдумайтесь, студент-випускник педагогічного чи медичного університету виходить після закінчення навчання, не може собі знайти роботу. І при цьому він бачить в новинах, що він за все своє життя ніколи не заробить стільки, скільки Коболєв, очільник "Нафтогазу", заробляє за один місяць на наших з вами грошах, які сплачуються за газ. Та це ж пограбунок. Та це ж мародерство. Включають телебачення - і бачать, як країну грабують на військових закупівлях, як країну грабують на будь-яких бюджетних питаннях. І при цьому він розуміє, що в нього роботи немає, перспективи немає. І ще ця влада каже, що це є успіх реформ, тому що вони візьмуть ще кредити Міжнародного валютного фонду і ще будуть триматися при владі. Радикально міняти економічну політику. Міняти цю гнилу владу, яка довела людей до бідності, до еміграції і до зневіри у власних силах. Олег Ляшко зареєстрував постанову про повернення до державного бюджету до останньої копійки премії майже 1 мільярд 400 мільйонів гривень, незаконно отриманих очільником "Нафтогазу" Коболєвим. Це наші з вами кошти, українців, платників податків. Кажуть, що справедливі тарифи. Та це цинізм, цепограбунок і це мародерство, яке треба припинити. Повернути ці кошти до бюджету, скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ. Справедливі, чесні тарифи і підняття заробітних плат і пенсій на основі розвитку власної економіки, на основі розвитку промисловості. Це план Ляшка. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Народного фронту" до слова запрошується голова фракціїБурбак Максим, будь ласка. Вітаю, колеги! "Народний фронт" закликає всіх кандидатів у Президенти схаменутися, щоб у передвиборчому запалі, б'ючи по конкурентах, не знищили країну. З президентських виборів держава має вийти сильнішою, а не слабшою. Якщо хтось забув, то нагадаю, що ворог ще на нашій землі, щодня маємо нові і нові свідчення, що Кремль не відмовився від своїх планів, а ви тут чубитесь. Може, досить, панове кандидати в Президенти? Ви явно загралися у своїй пісочниці, хоч на мить відволічіться, подумайте про державу і майбутнє нації. Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк прийняв державницьке рішення: не висуватися кандидатом у Президенти, щоб консолідувати патріотичні сили та не допустити розбрату. І ми маємо моральне право вимагати такого підходу вас всіх. Пам'ятайте про Україну: концентрація російських військ на нашому кордоні залишається високою, ворог чекає нашої дестабілізації тут, всередині країни. Суботні події в Києві, Черкасах добре показують, що в такій передвиборчій істерії дуже легко перейти межу закону. Те, що відбулося, немає нічого спільного ні з боротьбою з корупцією, ні з патріотизмом, це порушення закону. Наступне. Корупція в обороні воюючої країни – це подвійне зло. Якщо зловживання в "Укроборонпромі" доведуть, винні мають бути покарані справедливо і жорстко. Нагадаю, за ініціативи "Народного фронту" парламент минулого пленарного тижня вже ухвалив Постанову про невідкладне розслідування зловживань в "Укроборонпромі". Ми розширили повноваження вже діючої ТСК з розслідування корупції в оборонній сфері. У цій постанові йдеться, що ТСК має провести публічне засідання за участі силовиків і слідчих органів. Окрім НАБУ, ми хочемо заслухати інформацію керівництва Генпрокуратури, військової прокуратури, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби та ДБР. Ми хочемо знати, чи підтверджуються факти зливу розслідування проти корупціонерів в "Укроборонпромі", чи причетні органи по боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади до цих оборудок. Причетність новостворених та інших органів до корупції вбиває залишки віри українців у справедливість. Чи розуміють це в органах по боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади, які давно перетворили на інструмент політичних маніпуляцій і темних оборудок? Чи розуміють вони можливі наслідки своїх дій? Ваші органи створені парламентом і урядом для боротьби з корупцією, а не покривання корупції. Далі. Цього тижня реваншисти з новою силою атакують депутатів "Народного фронту", які, без перебільшення, є символамиЄвромайдану та добровольчого руху. Промосковські політики сподіваються заробити на цьому трохи рейтингу і фінансування. Не вийде. Народ добре пам'ятає, де були і що робили Андрій Парубій і Тетяна Чорновіл у найтяжчі, найризикованіші моменти нової України, що вони пережили і чим ризикували. Реванш не пройде. І наостанок про найважливіші питання нашого порядку денного на цей тиждень. В Україні є суспільний консенсус щодо захисту української мови, 81 відсоток українців підтримують статус державної мови української. І тому "Народний фронт" вимагає якнайшвидше ухвалення законопроекту щодо функціонування української мови як державної. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Від "Опозиційного блоку" до слова запрошується Гусак. Будь ласка. Шановні українці! Шановні колеги! Шановний головуючий! Зараз кілька тижнів Верховна Рада збирається розглядати законопроект про мову. Але у нас що, в країні немає більш нагальних проблем? В останній рік Україна стала найбіднішою країною Європи, але, схоже, нинішнє керівництво держави: Президента України, Голову Верховної Ради України - це не турбує. Насправді в суспільстві немає запиту на такий конфліктний мовний законопроект. Є запит на зниження тарифів і цін, є запит на підвищення зарплат і пенсій, на нові дороги та якісну медицину. Причина появи такого конфліктного законопроекту одна – це бажання нинішньої влади, Президента, Голови Верховної Ради України змінити порядок денний в країні і спробувати за будь-яку ціну залишитися при владі за рахунок підтримки частини радикально налаштованого суспільства. Шановні колеги, нам кажуть, що ми йдемо в Європу. Але Європа своєю Венеційською комісією розкритикувала відповідні норми Закону "Про освіту", які фактичнопродубльовані в цьому законопроекті, і вимагає їх скасування. Цей законопроект фактично не про захист української мови, цей законопроект про обмеження прав носіїв інших мов і порушення прав мешканців цілих регіонів, десятків мільйонів українців, які живуть у місцях, де традиційно в усіх сферах життя використовують інші мови, крім української. Уявіть собі, що вихователька у дитячому садку десь на Закарпатті замість "дякую" відповість угорською мовою "козоном" – штраф 7 тисяч гривень. Або інженер на нараді з ремонту труб в комунальному підприємстві десь на сході України скаже щось російською мовою – штраф 7 тисяч гривень. Ми закликаємо припинити розкол суспільства. В будь-якому разі питання мовної та гуманітарної політики мають вирішуватися на місцевих референдумах, і відповідний законопроект кандидат на пост Президента України від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул подав ще 3 роки тому. Шановні колеги, мовний законопроект підтриманий парламентом, але не підтриманий більшістю громадян України… Шановні колеги, законопроект, прийнятий парламентом, але не підтриманий більшістю громадян України та розкритикований цивілізованим світом, не буде легітимним. І тому його розгляд не має практичного значення, бо одразу ж після виборів, коли до влади прийдуть більш адекватні і відповідальні політики, він буде скасований. Тому ми вимагаємо зняти цей законопроект з розгляду, щоб Верховна Рада змогла зосередитися на розгляді питань економічного зростання... Дякую. Хочу вам повідомити, що усі останні соціологічні опитуванні говорять про те, що більшість громадян підтримує українську мову як єдину державну, і це є загальносуспільний настрій, і сьогодні парламент відповідає тим суспільним настроям, які є в суспільстві. І ми зможемо під час обговорення розвіяти всі міфи і всю брехню, яку намагається нам посіяти московська пропаганда проти Закону про українську мову. Все буде добре, закон буде прийнятий, і суспільство його прийме, і суспільство буде вітати український парламент за прийняття цього закону. Від фракції "Самопоміч" запрошую до словаСеменуху. Будь ласка, Роман Сергійович. СеменухаРоман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, шановний пане Голово, шановний український народе! До виборів Президента залишається фактично декілька тижнів, але вже сьогодні новини з передвиборчих перегонів швидше за все нагадують новини з фронту. СБУ масово прослуховують кандидатів в Президенти. Кандидати в Президенти масово використовують "тітушок", дезінформацію, дискредитацію та інші методи, які, на жаль, стали притаманними сучасній українській політиці для знищення своїх опонентів. Фактично можна констатувати, що різні правоохоронні органи, на жаль, втягнуті в діяльність і протистояння виборчих штабів двох кандидатів, саме тих двох кандидатів, які 20 років на різних посадах керують цією державою, саме тих двох кандидатів, які відчайдушно за будь-яку ціну хочуть відтворитися у владі після березня цього року. І є всі ознаки, що подальша ескалація, радикалізація може призвести не лише до прямого протистояння в громадянському суспільстві, але, боронь Боже, можливо, до прямого протистояння між різними силовими органами. Водночас партія "Об'єднання "Самопоміч" констатує, що сьогодні двома штабами створюєтьсянаймасштабніша за часів незалежності України мережа з підкупу виборців, і, за різними оцінками, вартість такої мережі із підкупу виборців становить більше одного мільярда гривень. Але чинна влада пішла ще далі: фактично за декілька тижнів до дня голосування урядом роздаються одноразові подачки пенсіонерам, монетизація субсидій. Скажіть, будь ласка, якщо уряд України мав доброчесні наміри, то чому ж тоді правильна ініціатива – монетизація субсидій – не відбулася протягом останніх років? Водночас звертаю вашу увагу на такі щедрості від уряду: недовиконання дохідної частини бюджету вже цього року становить майже 7 мільярдів гривень. І про яку законність і легітимність президентських виборів може йти мова, якщо фактично двома кандидатами готується до безпрецедентної фальсифікації виборів? Шановні українці, ви спитаєте, за чий рахунок цей бенкет. А гроші – це наслідок системного пограбування на мільярди гривень платників податків коштів з державного бюджету, і насамперед розкрадання оборонного бюджету. Незважаючи на численні ініціативи фракції "Об'єднання "Самопоміч", оборонний бюджет залишається найзакритішою частиною Державного бюджету, і те, що стало відомо вчора, зокрема через розслідування команди Бігуса, це тільки вершина айсбергу. Журналістське розслідування показує не лише про розкрадання військового бюджету і фактично мародерства, воно ставить нериторичне запитання: а чи взагалі є в цій країні правоохоронні органи, які служать закону і людям? Неможливо побороти корупцію в державі, якщо її очолюють найвищі посадові особи держави разом з керівниками правоохоронних органів. Шановні громадяни! Є єдиний мирний спосіб конституційно притягнути їх до кримінальної відповідальності і усунути від влади – це зробити свій вибір 31 березня під час виборів Президента. Партія "Об'єднання "Самопоміч" і Андрій Садовий зробили свій моральний вибір, тепер все залежить від нас. І саме від нас, українських громадян, буде залежати, яка країна буде після 31 березня. Дякую. Дякую вам. Від фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Добре, Москаленко спочатку від "Воля народу". Потім від "Батьківщина" – Тимошенко. Будь ласка.

ми прийняли знакові закони у різних сферах, давали хід масштабним реформам. Навіть закріпили конституційний курс на членство України в ЄС і НАТО. Але нині ми увійшли в розгляд законопроекту, що єднає нас із десятками поколінь наших пращурів. Друге читання законопроекту про функціонування української мови ми мусимо пройти гідно і прийняти 5670-д в цілому. Це вимога людей, це наш обов'язок перед нашими дітьми і майбутнім усієї держави. Колеги, 134 рази українську мову забороняли, починаючи з часів Катерини ІІ і до застою Брежнєва. Яка ще мова витримала таке переслідування? Навіть після отримання незалежності у наших попередників за десятки років не вистачало духу боронити українську мову як державну. Суспільством маніпулювали, прикриваючись нібито інтересами національних меншин, хоча зараз ми прекрасно усвідомлюємо, що це все була зброя гібридної війни проти нас і нашого єства. Я хочу подякувати всім: Президенту, парламенту, українському уряду - за те, що знайшли в собі сили зайняти принципову позицію в захисті української за останні п'ять років не на словах, а справами. Сходіть в українські кінотеатри, включіть телебачення, налаштуйтесь на FM-хвилі, – і ви почуєте українську. Послухайте, скільки нових україномовних виконавців з'явилося за цей період, нове дихання для україномовногокіновиробника. Ми разом забезпечили умови для роботи національного ринку, а не кремлівської філії. Українська мова стала модною, хоча я пам'ятаю, як в 2014 році багато хто не вірив в ефективність квот. Вже півроку цей закон діє на повну, і три четверті контенту реально українські. Панове, ми не можемо зупинятися на півдороги. Закликаю не вестись на спекуляції, що чиїсь права можуть бути порушені. Ми в жодному разі не зазіхаємо на інші мови, натомість ми захищаємо наше рідне у нашому спільному домі. І після того, як ми розглянемо тисячі правок, закликаю всі депутатські фракції та групи забезпечити конституційну більшість у день прийняття Закону про мову. Проголосуйте серцем! Таким чином ми покажемо, що ми дійсно є українським парламентом, як би голосно тут ми не чубились. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава. Від Батьківщини до слова запрошується Тимошенко Юлія Володимирівна. Прошу додати хвилину репліку. Шановний народе України, тому що я хочу звернутися зараз саме до народу України. Вчора відбулися дві знакові політичні події. Перша – це те, що вийшла ще одна серія розслідування журналістів, які сьогодні працюють в тому числі за підтримки Європейського Союзу, про те, як відбувалисявідкати і відмиви "чорних" грошей на торгівлі, на крові, на торгівлі на війні, коли відмивалися гроші оборонного бюджету армії. Я хочу нагадати, що журналістське розслідування розпочалося з того, що були виявлені багатомільйонні оборудки, постачання неякісних, абсолютно непридатних для використання запасних частин з країни-агресора контрабандою за завищеними цінами, навіть порівняно з новими деталями. Це продавалося нашій армії в 2 - в 4 рази вище, ніж нові, вартість нових деталей. Потім через завод "Ленінська кузня", який належить Президенту країни, ці гроші відмивалися і розподілялися між бізнес-партнерами

Світова преса написала про велику корупцію Президента України, і, безумовно, треба було діяти. І тоді парламент зобов'язаний був утворити тимчасову слідчу комісію для того, щоб розпочати процедуру імпічменту Президенту. Крім того, ветерани АТО, військові вийшли на акції протесту і вимагали, щоби діючий Президент та його спільники по такому організованому злочинному угрупуванню були притягнуті до відповідальності і, власне, щоб це було розслідувано. Але, на жаль, Верховна Рада не утворила тимчасової слідчої комісії, а доручила розглядати злочини Президента, а саме те, що стосується торгівлі на війні і на крові, доручила розглядати тимчасовій слідчій групі, яку і очолює депутат "Блоку Петра Порошенка". вчора стали відомі із розслідування журналістів додаткові дані, які говорять про те, що керівництво Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України були повністю втягнуті в ці махінації. Їм платили хабарі івідкати, і два силових органи: Служба безпеки України і Генеральна прокуратура, яка очолюється кумом Президента, – були в долі і в справі. Це шокова інформація, але сьогодні вона замовчується Верховною Радою. Ми вимагаємо негайно знову розглянути питання створення тимчасової слідчої комісії. Друга інформація, яка вчора була оприлюднена міністром внутрішніх справ і яка є невід'ємною частиною всіх корупційних оборудок в Україні, - це те, що з бюджету України через фонд "Турбота" так званий іде масовий підкуп… іде масовий підкуп людей для того, щоб вони голосували за діючого Президента. Як це відбувається, і те, що оголосив міністр внутрішніх справ вчора на каналі ІСTV. Відбувається це наступним чином.

а потім через бюджет вони запрошуються і їм виділяється до тисячі гривень через так званий фонд "Турбота". Це ганебне явище, яке спотворює демократію в Україні, результати виборів, і все це відбувається на очах суспільства і парламенту… Отже, колеги, в президію надійшло три заяви на перерву. Одна перерва - від "Батьківщини", які вимагають реальної перерви і збору голів фракцій. Дякую вам. Я оголошу реальну перерву, але після того, як надам тим фракціям, які швидше подали свої заяви на виступ. І після того оголошу реальну перерву, як ви того і вимагаєте. Отже, "Самопоміч" – 3 хвилини. Вони готові замінити перерву на виступ. Та комісія, яка була ще раніше утворена, і позаминулого тижня було наше рішення про те, щоб добавити, розширити порядок питань цій ТСЦ, і для того щоб вона знайшла і дала відповіді суспільству, що ж відбувається в оборонному комплексі, вона не знайшла часу по сьогоднішній день, щоб провести хоча би одне засідання. Це засідання було заплановано на сьогоднішній день. Проте з невідомих причин воно перенесено вчергове на четвер. Тобто два тижні комісія чекає, можливо, нових журналістських розслідувань, можливо, нових фактів. Але я не про це. Власне, ця подія, вона показала всьому суспільству, що все таємне рано чи пізно стає явним. і суспільство, і народні депутати, і дуже часто журналісти не чують цих фактів, про які ми одні і говоримо протягом років, журналісти говорять протягом років, депутати. Ми не чуємо одні інших. Але наступає час виборів. І ці факти, ці події, вони стають набагатогарячішими. Тоді суспільство починає привертати до них значно більшу увагу. Сьогодні мене просили батьки через адвокатів, батьки дітей, які загинули в санаторії "Вікторія" біля Одеси, оголосити ті факти, які тепер нарешті стали їм відомими. Тому що слідство, яке велося до цього часу, воно велося лише для того, щоб приховати всі ці злочини, які відбулися на території і потягли за собою смерті дітей. Слідство, яке фактично призначило дві різні експертизи. І тими експертизами вони вийшли на висновок про те, що винні пожежники, про те, що винні виховательки. Але хто призвів до цієї трагедії, ці висновки не дають. І власне, батьки були змушені добитися того, що була призначена незалежна міжнародна експертиза. Слідство, яке би мало сприяти, навпаки, чинило перешкоди для здійснення цієї експертизи. Але все-таки воно відбулося. І що експертиза встановила? Так, вона підтвердила те, що загорання відбулося внаслідок чайника, кип'ятильника – це не має значення, але санаторій палав за кілька хвилин. За 7 хвилин будівлі були охоплені вогнем, в дітей не було жодного шансу для того, щоб врятуватися з цього вогнища. І в результаті це і стало наслідком їхньої смерті. Вони провели за досить великий проміжок після того, коли були проведені експертизи, своїзаключення. І, на жаль, ці заключення виявили серед згарища 50 частин решток тих дітей. І не дивлячись на те, що навіть ця територія не була прибрана належним чином і не могли навіть ті рештки бути поховані, міська рада разом з судами, разом з слідством робить спроби приховати це. І подумайте, до якого цинізму додумується: під час запровадження воєнного стану мерія знаходить єдине місце, де провести збори резервістів, і за рішенням суду знімає арешт… Будь ласка, 30 секунд Одеси заявляє про те, що вона готує санаторій до відкриття вже в червні цього року. Шановні колеги, батьки сьогодні просять єдине нас як народних депутатів, суспільство: не дати замовчати. Непокаране зло повертається. Завтра батьки будуть в Києві, і вони зможуть дати значно більше інформації…

І "Воля народу". Оголошують реальну перерву на півгодини. І я запрошую голів фракцій на третій поверх в залу нарад. І прошу всіх об 11:10 прибути в зал, щоб ми перейшли до розгляду Закону про українську державну мову. Будь ласка.

суттєво довше, ніж це передбачено Регламентом. І я прошу всіх заходити в зал, щоб ми змогли перейти до розгляду Закону про українську мову. Але зараз я надаю 3 хвилини для виступу Юлії Володимирівні Тимошенко від двох фракцій: від фракції "Батьківщина" і "Воля народу". І після того ми переходимо до розгляду закону. Будь ласка. Шановні колеги, щойно на наше прохання була оголошена перерва, а, крім того, зібрані голови фракцій для того, щоб прийняти рішення щодо великого скандалу, який пов'язаний з корупцією на армії, яка очолюється Президентом і в яку за останніми вчорашніми даними залучені Генеральна прокуратура і Служба безпеки України. Зараз прийнято наступне рішення, що невідкладно буде зібрана тимчасова слідча комісія, яка буде негайно розбиратися з корупцією Президента, його оточення на війні, на оборонному бюджеті з залученням Генеральної прокуратури і Служби безпеки України. Ця комісія також буде проводитися за участю профільних комітетів по безпеці і обороні, профільний Комітет по запобіганню корупції і по контролю над силовими структурами – три комітети. І плюс додатково запрошуються голови фракцій. Ми сподіваємося, що сьогодні о 14 годині - так, як це було оголошено заздалегідь, - така тимчасова слідча комісія з присутністю преси Друге. Що стосується підкупу Президентом України на виборах голосів за рахунок бюджету через фонд "Турботу", через видачумонетизованих субсидій і, як вони кажуть, доплат до пенсій, зараз не прийнято жодного рішення. І тому ми будемо звертатися до ОБСЄ, до послів ключових країн вносити законопроект, щоб ці виплати перенести на після виборів Президента. І ми будемо негайно робити всі кроки, щоб цей масштабний підкуп припинити. На сьогоднішній день, на жаль, керівництво парламенту не надало жодного сприяння і жодної пропозиції, як зупинити масштабний підкуп виборців за рахунок бюджетних ресурсів. Хочу нагадати, що більшість Президента в парламенті прийняла Закон про бюджет, де запланувала мільярд гривень в спеціальний фонд діючого Президента на підкуп, його дружині – 800 мільйонів гривень і ще іншим членам родини – 200 мільйонів гривень. За рахунок цього і інших фондів бюджету зараз іде масовий підкуп. Ми не дозволимо підкуповувати людей, фальшувати вибори, спотворювати демократію в країні, підривати устої незалежної суверенної держави. І тому ми будемо боротися, по-перше, для того, щоби притягнути діючого Президента і його оточення до кримінальної відповідальності за корупцію на армії, на крові; а, по-друге, припинити підкуп людей на виборах і провести чесні вибори. Все буде добре, вони будуть за все це відповідати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, продовжуємо розгляд проекту Закону про забезпечення функціонування української мови як державної (№5670-д). І я запрошую до трибуни голову Комітету з питань культури і духовностіКняжицького Миколу Леонідовича. І, пане Миколо, я хотів би, щоб ви розповіли логіку розгляду, як буде відбуватися розгляд даного Закону. Скільки вам часу? 11:59:07 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. 7 хвилин. Я продовжую засідання до 12:10. І 7 хвилин вам для виступу. А потім – перерва. Будь ласка. Шановні друзі, шановні колеги! Ми справді розпочинаємо історичний етап в роботі нашого парламенту. Тому що Закон про забезпечення функціонування української мови як державної після його прийняття повинен поставити крапку на всіх спекуляціях навколо існування так званого "руського міра", одного народу, українськогонаречия русского языка і інших спекуляцій, які весь час роблять ті люди, які борються з незалежністю нашої України. Прийняття цього закону нарешті покаже, що ми є сильною демократичною європейською країною. Як ми будемо розглядати цей законопроект. Як ви знаєте, до законопроекту подано понад 2 тисячі правок. згідно з Регламентом ми будемо зупинятися і обговорювати ті правки, на яких наполягатимуть їхні автори. Незалежно від того, ця правка прийнята чи відхилена комітетом, автори мають право наполягати на цих правках. Крім того, закон складається з преамбули і цілої низки статей. Відповідно до Регламенту, перш ніж переходити до розгляду правок кожної із статей, я даватиму короткий вступ і спробую розтлумачити зміст цієї статті, для того щоб потім, під час розгляду правок, нам було простіше рухатися швидко і оперативно за цим законом. Шановний пане Голово, я хотів би зараз, ще раз, для спростування деякихфейків, які розповсюджувалися з приводу цього закону, попросити показати презентацію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, включіть презентацію. Коротка презентація цього закону, про що цей закон. Як ви знаєте, стаття 10 Конституції України вже зараз говорить, що державною мовою в Україні є українська. Наступний слайд, будь ласка. громадян України вважають українську рідною мовою. Це ще раз доводить те, що українська мова не розділяє, а об'єднує українців. І ті, хто намагаються зробити все, щоб зменшити цей відсоток, працюють для того, щоб далі ділити Україну. Прекрасна стаття Оксани Забужко, лауреата Шевченківської премії, з'явилася, де вона чітко розповідає цю технологію, як україномовні міста свого часу, в часи Щербицького, насильно робили російськомовними. Коли привозили на великі підприємства людей з інших регіонів, у більшості з Росії, і фактично примушували українців, які приїжджали туди з інших міст або жили там, переходити на російську мову. Але в сім'ях, як ви бачите, 85 відсотків і далі вважають українську мову рідною. Наступний слайд, будь ласка. Ви знаєте, що, поки ми працювали, ми прийняли цілу низку законопроектів, які збільшили кількість україномовних медіа. Ми прийняли закони, які регулюють захист української пісні, українського телевізійного мовлення. І ви зараз бачите, що в 2018 році телевізійного мовлення і 86 відсотків мовлення на радіо здійснюються українською мовою. Закон регламентує такі цифри. Люди, які стверджують, що ці цифри є нереальними, бояться не того, що щось зміниться. Вже зараз фактично медіа виконують ці норми. Ці люди сподіваються на відкат. Нам цей закон потрібен, щоб потім, якщо раптом відбудеться реванш або спроба реваншу, ми, очевидно, не дамо такий реванш здійснити, знову не русифікувати українців, не втратити всі ті наші здобутки, яких ми досягли після Революції Гідності роботою кожного, хто є в цьому залі. Наступний, будь ласка, слайд. Нас досить часто критикували, що ми просимо, щоб 50 в книжкових магазинах було українською мовою. Вже зараз їх 75 відсотків. Цей процес триває. Знову ж таки ця норма закону лише стабілізує нашу роботу і не дає нам потім повернутися, заборонити, витіснити українську книжку з українських книгарень, так, як це було раніше, коли була окрема маленька поличка для української книжки, а всі книжки були російською мовою. Наступний слайд, будь ласка. Але є сфери, де українська мова, на жаль, досі не захищена і дуже мало вживається. Ви бачите, що в друкованих засобах масової інформації у 2018 році лише 32 відсотки газет видавалося українською мовою, тоді як 67 – російською; лише 27 відсотків журналів видавалося українською мовою і продовжує видаватися зараз. В цій сфері нам, безумовно, потрібно досягати змін. Ми повинні зробити так, щоб в газетних кіосках, коли ви не можете купити українську книжку не лише в кіоску Маріуполя чи Краматорська, а часом і Тернополя, і Львова, цей відсоток українських газет є мінімальним, цю ситуацію, очевидно, ми повинні змінити. Але ми прислухалися до думки відповідної асоціації і зробили 30 місяців перехідного періоду для вступу в цей закон. Тобто ніхто не буде примушувати вже завтра повністю видавати ці книжки, ці газети чи журнали лише українською мовою. Ніхто, до речі, не забороняє видавництво газет і журналів англійською, мовами Європейського Союзу,

Наступний слайд. Ухвалення Закону про мову в Україні – це вимога суспільства і юридична необхідність, оскільки зараз ми маємо вакуум і не маємо жодного закону про українську мову. І попрошу відразу наступний слайд. Хочу наголосити і спростувати деякі міфи, які стосуються цього закону. Законопроект (наступний, будь ласка) не регулює (ви зараз бачите, це написано на екрані) приватне спілкування і мови релігійних обрядів. Люди можуть спілкуватися будь-якою мовою. Не створюється ніяка мовна поліція, мовні інспектори, немає в законі таких пунктів. Законопроект не передбачає кримінальну відповідальність за використання будь-якої іншої мови або будь-яке порушення закону. Тобто санкції, які в законі, - це найбільше адміністративна відповідальність: штрафи, попередження, позбавлення ліцензії. Кримінальної відповідальності, пунктів про кримінальну відповідальність цей закон не містить. Наступне, будь ласка. Використання державної мови в публічних сферах законопроект не регулює і не забороняє використання інших мов. Застосування інших мов: кримськотатарська, мови корінних народів, національних меншин – буде регулюватися іншим законом, про що прямо сказано в статті 2, і цей закон повинен розробити та внести в парламент Кабінет Міністрів протягом 6 місяців. Зараз вони захищаються Законом про національні меншини. Кабінет Міністрів підготує спеціальний закон про захист мов корінних народів, Наступний слайд - номер 10. 2 хвилини, будь ласка. КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Законопроект не передбачає обов'язкової сертифікації на знання мови для всіх громадян. Знання мови є однією з умов для заняття найвищих державних посад, і це відповідає європейській практиці. Підтвердження рівня володіння мовою для інших осіб: військовослужбовців, медичних працівників - не потребує складення додаткових іспитів. Для цього достатньо того, що ви в школі вивчали українську мову. Але якщо не вивчали, то так, держава створить умови для складання тестів і для обіймання відповідної посади. Наступний. Державні органи, в тому числі правоохоронні, здійснюють свою діяльність державною мовою. Виняток – лише міжнародні проекти, відносини з особами, які не володіють державною мовою, і якщо сторони на це погоджуються. Тобто ви чудово розумієте, що якщо хтось буде кричати на вулиці "помогите", то міліціонер не повинен у нього питати паспорта, а повинен надати допомогу, якою б мовою ця людина не зверталася. Письмове листування органів державної влади здійснюється державною мовою,мовою передвиборчої агітації теж є державна мова. Наступний слайд. Мова освіти й науки. Ми не рухали цього закону, в основному норми в статті 7 Закону "Про освіту", оскільки він вже пройшов експертизу Венеційської комісії, мовою науки є українська мова, але допускається вивчення англійської мови. Видання преси іншими мовами, як я вже про це говорив, дублюється виданням тиражу такого самого змісту, але ця норма вступає в силу через 30 місяців і не стосується мов Європейського Союзу. Наступний слайд. Обслуговування споживачів і медична допомога є державною мовою. Але якщо продавець чи хтось до нього звертається іншою мовою, він має право надавати відповідь іншою мовою, ніхто цього жодним чином не обмежує. Комп'ютерні програми мають поширюватися з україномовним інтерфейсом. Це дуже важливо, бо багато нарікань є на це. Наступний слайд. Створюються лише два органи: Національна комісія зі стандартів державної мови і Уповноважений з захисту державної мови. Ніякі додаткові органи не створюються. Наступний слайд 15. Як я вже говорив, немає кримінальної відповідальності за порушення закону, але є адміністративна відповідальність, закон дієвий і несе покарання за його невиконання. Чіткий механізм застосування санкцій теж існує. І останній слайд, будь ласка, 16. Переважна більшість норм закону набирає чинності через 2 роки. У деяких випадках ці терміни є більші, як наприклад, для друкованої преси, де є перехідний період на прохання відповідної асоціації 30 місяців. Колеги, в цих коротких слайдах ми спростували деякі фейки або страшилки, які використовують україноненависники проти цього закону. Я вірю, що ми зайдемо в розгляд закону, ви побачите, обговорюючи правки і статті, наскільки серйозним і дієвим є цей закон, мета якого, як я вже багато разів говорив, щоб вся Україна, від сходу до заходу, вільно володіла, говорила, насолоджувалася вмінням говорити рідною українською мовою. Тоді жодна агресія нам ніколи буде не страшна. Дякую. Дякую, пане Миколо, за чудову доповідь. Ми до розгляду правок вже перейдемо після перерви. Зараз я зроблю два оголошення, які надійшли в президію. Відповідно до статті 60 Регламенту Верховної Ради повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За Одесу". Співкерівниками цього об'єднання обрано народних депутатів Ківалова Сергія Васильовича та Голубова Дмитра Івановича. Вітаємо вас. І, колеги, хочу привітати наших колег народних депутатівАльону Кошелєву і Давида Макар'яна з народженням доньки. В них цієї ночі народилась донька. Давайте їх разом привітаємо. (Оплески) І, колеги, я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:40 я прошу всіх прибути в зал, і ми розпочнемо розгляд правок до Закону Закону про забезпечення функціонування української мови як державної, і ніщо нас не зупинить. зайняти робочий пост. І хочу повідомити, колеги, що я буду повідомляти номери правок, які відхилені. Якщо автор буде наполягати, буду надавати йому слово. Хто захоче поставити на підтвердження – шляхом підняття руки. Звична наша робота по другому читанню будь-якого закону. І, колеги, я прошу усіх приготуватися до роботи. Я впевнений, що ми повинні, розглядаючи правки, і пояснити суспільству, і познімати всі ці брехливі ярлики, які намагається російська пропаганда навішувати на цей закон.

так як ми говорили, і перейшли до правок? ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Отже, 1 правка. Я дам вам після того, як МиколаКняжицький зачитає до першого розділу власне пояснення. Будь ласка, пане Миколо, 3 хвилини. Дякую. Шановні колеги, отже, преамбула визначає засадничі речі щодо проекту: що саме зумовило прийняття українською державою цього закону; перераховуються всі базові національні, міжнародні документи – від Декларації про суверенітет, якою була відновлена державність України, одним з елементів якої є державний статус української мови, до рішення Венеційської комісії по схожому законопроекту, який розроблявся 10 років тому, але замість якого ми отримали сумнозвісний Закон "Про засади державної мовної політики". Коли проект розглядався в комітеті, у нас були жваві дискусії стосовно преамбули. Я сам особисто подавав поправки щодо виключення з преамбули великої кількості абзаців, але науковці, професори, фахівці з правового регулювання питання мови, громадські активісти зуміли переконати членів комітету, що кожен з абзаців преамбули має зміст. Представники різних державних органів, які також на різних стадіях закону залучалися до його розробки, підтримували цю позицію. Тому в затвердженій комітетом редакції преамбула закону відповідає редакції, яку Верховна Рада прийняла в першому читанні в жовтні минулого року. Зрозуміло, що парламент може змінити рішення комітету і затвердити преамбулу в іншому вигляді. Юридичне управління висловило зауваження лише до п'ятого абзацу, де йдеться про концепцію державної мовної політики, затвердженої Указом Президента, який пропонується виключити, зважаючи на ієрархію нормативних актів. Комітет не знайшов підстав виключити цей абзац, оскільки концепція – це не просто указ Президента, це засадничий документ щодо української мовної політики. Про його важливість свідчить хоча б те, що, незважаючи на те, що указ був прийнятий ще Президентом Ющенком, і Янукович не зміг його скасувати. І тепер можемо, пане Голово, переходити до правок. Дякую. Дякую вам. Отже, 1 правка, Нестор Шуфрич. Будь ласка, включіть мікрофон. функціонування всіх мов, якими користуються в Україні, є нагальним і важливим, особливо після ганебного рішення Конституційного Суду, який скасував попередній закон не по суті, а по по процедурі прийняття. Вважаю, що назва сьогоднішнього закону є доволі конфліктною. Закон цей має не посилювати конфлікт, а об'єднувати суспільство. Тому, враховуючи, що в цьому законі відображені аспекти дій багатьох мов, які мають місце в Україні і які можна використовувати, і гарантовано є право використовувати згідно із 10 статтею Конституції, прошу внести зміну в назву закону. І назвати Закон – про порядок застосування мов в Україні. Дякую за увагу. Пане Микола. Я нагадаю, пане Нестор, коли ви говорите, що Конституційний Суд прийняв неправомірне рішення, я нагадаю, що коли розглядався закон "Колесніченка-Ківалова", тут стояли бойовики біля трибуни, які не давали можливості опозиції навіть виступити. Зараз, як ви бачите, ми в демократичній, нормальній процедурі, і я знаю, що для нас вкрай важливо, щоб ми не порушили жодної норми Регламенту під час розгляду цього закону. І для того забезпечений повністю демократичний, відкритий і прозорий процес. Будь ласка, пане Микола. 12:44:49 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Пане Нестор, як ви знаєте, ми робимо все, щоб захистити права корінних народів і національних меншин, готуємо для цього окремий закон, хоча частково вони і зараз захищаються Законом про національні меншини. Ви чудово знаєте, що в Польщі Закон називається "Про польську мову", а в Росії він називається – о русском языке, а не проросійську мову та інші мови. Так само і в нас. Ця поправка відхилена, оскільки вона не відповідає самій суті цього закону. Це закон, який регулює застосування лише української мови, але жодним чином не регулює застосування інших мов. Про це прямо сказано в статті 2 законопроекту, яка окреслює сферу його дії. Застосування мов меншин і корінних народів, як я вже говорив, має стати предметом окремого закону, як це передбачено Конституцією України. Якщо цю поправку прийняти, то назва закону буде суперечити його змісту. Після цього, як Закон про мови меншин буде прийнятий, виникне тоді плутанина, бо в нас буде 2 закони з однаковою назвою. Тому ця поправка відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ви наполягаєте на голосуванні? Отже, колеги, я ставлю на голосування 1 правку авторівНімченка і Шуфрича, яку комітет відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

по тексту законопроекту слова "Національна комісія зі стандартів державної мови" у відповідних відмінках замінити у всіх статтях та розділах словами "Інститут української мови Національної академії наук". Справа в тому, що на сьогоднішній момент у нас уже існує Інститут української мови при Академії наук. В принципі, це велика, з великим історичним досвідом інституція і, власне кажучи, думалося, що, можливо, для того, щоб не створювати новий орган, можна було б покласти всю відповідальність на Інститут української мови. Власне кажучи, прохання прокоментувати, чому комітет прийняв саме таке рішення. Будь ласка, коментар шановного панаКняжицького. Будь ласка. КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так, пане Вадиме, дякую вам за цю правку. І я сам попередньо теж обстоював схожу позицію, бо є багато країн, де або профільні академічні інститути, або академія наук одноосібно встановлює стандарти тої чи іншої мови, як це регулюється законом. Але після обговорення в комітеті цю поправку було відхилено, оскільки законопроект передбачає, що стандартами української мови буде займатися спеціальна комісія, яка складається з авторитетних науковців, і вона буде мати статус центрального органу виконавчої влади. Основна причина, з якої інститут не може займатися встановленням стандартів, - обов'язковість відповідних рішень щодо стандартів. Рішення інституту не може мати обов'язкового характеру на рівні з рішенням органів державної влади. Відтак стандарти української мови можуть встановлюватися лише державним органом. За таких обставин комітет вирішив, що стандартами буде займатися комісія, яка має статус центрального органу виконавчої влади. Рішення комісії матимуть силу нормативно-правових актів, які будуть обов'язковими у виконані. Але, разом з тим, прислухаючись до вашої думки, в законопроекті пропонується зберегти особливий статус Інституту української мови.... 30 секунд, будь ласка. КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. …Національної академії наук України, наприклад, за статтею 44, що буде розглядатися далі, інститут визначається профільною експертною установою, яка складає висновки та надає рекомендації щодо напрацювання відповідних стандартів. Веде засідання Так. Я ставлю на голосування правку номер 2. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати. За-41 Рішення не прийнято. 3 правка. Будь ласка, Денисенко, включіть мікрофон. Шановні колеги, по тексту законопроекту в цій правці пропонувалося слова "Уповноважений із захисту державної мови" замінити на " Урядовий уповноважений з підтримки та захисту державної мови". Я розумію, що це може здаватися просто певними філологічними речами, але, з моєї точки зору, саме таке формулювання - формулювання "Урядовий уповноважений з підтримки та захисту державної мови" - має більш конкретні обриси, ніж те, яке було запропоновано в результаті комітетом. Прохання прокоментувати, власне кажучи, чому було прийнято саме таке рішення комітетом. "Урядовий уповноважений" призводить, буде призводити до зменшення статусу відповідної посадової особи в порівняні з тим, як це закладено в цьому законопроекті. Урядові уповноважені – це, по суті, представники уряду, які виконують певні доручення Кабінету Міністрів (от як ви - Уповноважений по роботі з Верховною Радою), діють в його інтересах. Сьогодні всі урядові уповноважені, як правило, працюють в Секретаріаті Кабінету Міністрів. Натомість уповноважений, щоб зробити його більш незалежним у нас, у нього є своя відокремлена інфраструктура, яка підпорядковується лише уповноваженому. Тому називати його саме урядовим уповноваженим буде певною мірою некоректним через певну відмінність статусів між Уповноваженим Кабміну і Уповноваженим із захисту. Дякую. Думаю, можна погодитись з комітетом. У нас є інститут уповноваженого, який працює без будь-яких додатків. Але, тим не менше, я ставлю на голосування третю правку, яка комітетом є відхилена. Хто її підтримує, прошу проголосувати.

5 правка, прошу, якщо можна. Шановні колеги, шановна українська громадо! Під час історичних подій, однією з яких, без сумніву, є і прийняття цього важливого законопроекту, часто-густо проявляються як патріотичні почуття, так і негативна активність "п'ятої російської колони". Не дивлячись на те, що деякі політичні сили намагаються затягнути прийняття цього надзвичайно важливого законопроекту для української держави, він буде все ж таки розглянутий і прийнятий дуже скоро. Верховна Рада цього скликання вже не раз підтверджувала свою безсумнівну спроможність приймати гарячі для нашої держави акти, забезпечивши їх інтересами держави та більшості громадян, які тут проживають. Проте я хочу звернутися до автора цієї поправки, що пропонує вилучити з преамбули цього законопроекту посилання на Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року.

вона відхилена була комітетом. Народний депутатКудлаєнко висловив свою позицію несприйняття цієї поправки і просить зараз голову комітету висловити позицію щодо цієї поправки. Будь ласка. Дякую, колегоКудлаєнко. Я насправді повністю з вами погоджуюся, комітет теж не знайшов причин, з яких посилання на Акт проголошення незалежності слід виключити з закону, адже фактично Акт проголошення став юридичною підставою для для відновлення державності України, а отже, згодом це дало можливість вести мову про офіційний і державний статус української мови в Конституції, він був закріплений Конституцією і розкривається цим законом. Тому, очевидно, вся послідовність відновлення і української державності, і прав використання української мови закріплено в цій правці. Тому комітет цю правку відхилив. Дякую. Дякую. Тут не наполягають на голосуванні колеги, тому що поправка і так була відхилена. Наступна поправка – 6, народних депутатівНімченка і Шуфрича. Вони підготували багато поправок до законопроекту. Будь ласка, Нестор Іванович, вам мікрофон. Дякую. Шановні колеги, ми пропонуємо і будемо наполягати на тому, щоб цей абзац був виключений у зв'язку з тим, що в наступному абзаці вже є посилання на Конституцію, а Конституція була прийнята, враховуючи і відповідну Декларацію про державний суверенітет, і Акт про проголошення незалежності. Ви знаєте, я проти подвійних стандартів, тому що, коли ми вносили, точніше, коли ви вносили зміни до Конституції щодо ЄС і НАТО, чомусь забули, що Декларація про незалежність, вона чітко відображає волевиявлення і бажання бути позаблоковою країною, а ми вписали ЄС… ми вписали НАТО. А щодо ЄС, то ми вже готові делегувати національний суверенітет, хоча це забороняється діючою Конституцією. Тому якщо вже один раз "забили" на Декларацію, то не треба над нею знущатись. Прошу виключити цей абзац. Дякую. Дякую. Прошу роз'яснення голови комітету. 12:55:06 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Пане Несторе, скільки б разів ви чи ваші колеги, політичні однодумці ваші, не пропонували виключити з якихось документів згадку про Акт незалежності України, Україна завжди залишалася і буде незалежною державою, а відповідно в незалежній державі завжди захищатиме українську мову як державну, так, як це і написано в цьому законі. З тих підстав так само, як я і відповідав колезі Кудлаєнку, комітет не погодився з цією вашою правкою. Дякую. Дякую. Колеги, я прошу визначатися по 6 поправці народного депутата Нестора Шуфрича. За-17 Поправка відхиляється. Наступна - 7 поправка. Народний депутат Денисенко. Будь ласка. В цій правці пропонувалося наступним чином викласти другий абзац преамбули цього закону: "виходячи з того, що українська мова є визначальним чинником і головною ознакою ідентичності української нації, яка історично сформувалась і багато століть безперервно проживає на власній етнічній території, та маючи на меті створення належних умов для забезпечення і захисту мовних прав і потреб українців;". Як на мене, дане формулювання більш точне відображає, власне кажучи, загальну думку, ніж те, що записано в законопроекті, який запропонований до другого читання. Тому, власне кажучи, просив би прокоментувати, чому саме це формулювання було відкинуте. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, коментар голови комітету. 12:56:45 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Дякую, колего Денисенко. Власне, як я вже говорив, пояснюючи при постатейному розгляді цього законопроекту, коментуючи преамбулу, у нас були різні думки в комітеті, і в мене були пропозиції певною мірою скоротити преамбулу. Але коли ми це обговорювали, то дійшли думки, що з тих підстав, що ця правка пропонує скоротити преамбулу, при скороченні можуть втрачатися посилання на важливі юридичні документи, в тому числі і міжнародні, чого якраз і хочуть дуже часто наші з вами опоненти. Тому ми вирішили відхилити цю правку і залишити преамбулу в тій формі, в якій вона була в першому читанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу визначатися, колеги, по 7 поправці. Будь ласка. За-41 Поправка не приймається сесійною залою. Наступна – 8 поправка, народний депутатРибчинський.

Дякуємо, врахуємо це під час обговорення. 9 поправка, народний депутат Шуфрич. Ви наполягаєте чи теж знімаєте всі ваші поправки? Ви наполягаєте? У нас демократія, будь ласка, пане Шуфрич. Щодо висловлення головуючого сьогодні і щодо процедури прийняття Закону "Про мову", який був за процедурою скасований Конституційним Судом. Хочу нагадати, що якраз тодішня опозиція не дала можливість розглядати цей Закон у встановленому Регламентом порядку і він був прийнятий в той спосіб, який був єдино можливий на той час. А зараз, зверніть увагу, ми даємо можливість спокійно обговорити це питання. Щодо Декларації про державний суверенітет. Я з максимальною повагою ставлюся до цього акту. Я з максимальною повагою ставлюсь і про Акт проголошення незалежної України в 91-му році. Але я проти того, щоб в цій залі актами про незалежність, про суверенітет і Конституцію України крутили, як циган сонцем: тут нам підходить, тут нам не підходить. Якщо ми поважаємо, то треба поважати так, як вони виписані, і так, як вони сьогодні діють. Дякую за увагу і прошу… Наполягає Нестор Іванович на своїй поправці. Будь ласка, коментар голови комітету до 9 поправки. Будь ласка. 12:59:23 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Ну, по-перше, пан Нестор висловив свою політичну позицію щодо тих правок, які ми вже обговорили, але не сказав своєї позиції щодо 9 правки, з приводу якої він хотів висловитись. То я скажу за пана Нестора, що пропонувалося додати тут російську мову і мову інших національних меншин. І комітет відхилив цю правку з тих підстав, що поправка пропонує доповнити посилання на російську мову і мови національних менших, але закон цей лише про державну мову, і застосування інших мов цим законом не регулюється. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Ми зараз будемо визначатися по 9 поправці. А до президії звернувся віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко, який також хоче дати коментар. Заперечення є в залі. Регламент не передбачає. Ми в кінці дамо можливість віце-прем'єру підсумувати. Регламент не… Будь ласка, прошу визначатися по 9 поправці, колеги. Прошу визначатися. Колеги, я хочу сказати, що… За-26 Поправка відхиляється. Враховуючи присутність віце-прем'єра на нашому обговоренні, перед перервою ми дамо можливість… Заперечують. Дайте слово. Будь ласка, хвилину. Пану Кириленку ввімкніть мікрофон. Так, давайте з повагою до членів уряду. Він не сидить і не ходить, а бере участь в обговоренні законопроекту. 13:00:57 КИРИЛЕНКО В.А. Дякую за надане слово. Я хочу його взяти якраз в зв'язку з тим, що цей законопроект розглядається парламентом у повній відповідності до Регламенту і процедури. Бо тут було згадано про те, як ухвалювався закон уже далекого 2012 року. Я був тоді членом Комітету з питань культури і духовності, і депутатами було подано також понад 2 тисячі поправок. Так от, тодішня правляча більшість взагалі не поставила на розгляд жодної поправки в другому читанні, а проголосували в другому читанні і в цілому. І вже через одну годину там, на площі біля Українського дому, був "мовний майдан". Тому цей парламент і ця більшість розглядає мовний закон як ключовий для країни в повній відповідності із Регламентом. А ті, хто все життя цей Регламент порушував і крутив ним, як циган сонцем, не треба їм зараз робити цих зауважень, а підтримати українську мову. Дякую. колеги! Шановні колеги, перше. Ми дякуємо представникам уряду, що вони зараз присутні при розгляді законопроекту. В той же час, я визнаю зауваження опозиції, що Регламент не передбачає коментування правок представниками уряду. Тому це було певне виключення, далі ми рухаємося по Регламенту і поправках. Перед перервою, якщо буде воля зали, ми хвилину дамо представникам уряду для позиції. Будь ласка, наступна 10 поправка. Нестор Шуфрич, вам слово, прошу вас, ви автор цієї поправки. 13:02:36 ШУФРИЧ Н.І. Дякую. Пані головуюча, висловлюю вам повагу особисто, але ви тільки що сказали, що виступ віце-прем'єр-міністра є порушенням Регламенту, але самі надали йому слово, порушуючи Регламент. Звертаю на це вашу увагу. Щодо 10 поправки, я вважаю, що відповідний абзац треба виключити, тому що він суперечить 10, 11 і 12 статтям Конституції України, де забезпечується можливість використання інших, крім української, мов, в тому числі російської та мов національних меншин в усіх сферах діяльності. Тому ми вважаємо, що ця норма суперечить Конституції і просимо її виключити. Прошу питання поставити на підтвердження. А пану віце-прем'єру я б радив займатися Євробаченням і тим, що ми зараз є посміховиськом перед всім світом, це в тому числі і його робота. йде до себе і працює. Дякую. офіційного тлумачення статті 10 Конституції щодо державного статусу української мови. Зокрема, там йдеться, що положення статті 10 Конституції, за якими державною мовою в Україні є українська мова, треба розуміти так, що українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, мова актів, роботи, діловодства, документації тощо, а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом. По суті, надане Конституційним Судом тлумачення стало одним з базисів, на якому побудований цей законопроект, і тому ми повинні про це сказати були в преамбулі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу визначатися по 10 поправці, колеги.

Дякую. Дивіться, шановні колеги, в четвертому абзаці преамбули справедливо вказується, що Конституцією України визначається українська мова як єдина державна мова в Україні, і покладаються на державу зобов'язання всі щодо розвитку державної мови. Я вважав би доцільним збалансувати, і для того, щоб потім нам підготувати інші законопроекти щодо мовної сфери, додати між третім і четвертим абзацами речення "дотримуючись Конституції України, яка зобов'язує державу сприяти розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України". Я впевнений, що таке додання воно збалансовує підходи держави щодо, власне, державної мови і показує відношення держави до мов корінних народів і меншин. Дякую. Дякую. І тепер прошу коментар народного депутатаКняжицького, голову комітету, по 11 поправці. 13:06:02 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Шановний панеЧубаров, цінуючи вашу послідовну проукраїнську позицію і вашу діяльність на захист порушених прав кримськотатарського народу, глибоко поважаючи вас, хочу пояснити, чому комітет відхилив цю поправку. Справа в тому, що ця поправка пропонує згадати в преамбулі Закону про мови корінних народів і національних меншин, але цей закон не регулює застосування інших мов, крім української. Відтак прийняття такої поправки призведе до невідповідності змісту закону і преамбули закону. Натомість в самому законі вказано, що ми в шестимісячний термін маємо прийняти Закон про мови корінних народів і національних меншин, і ми робили все в цьому законі, щоб жодним чином не порушувати і не обмежувати цих прав. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, прошу визначатися по 11 поправці.

національностей, Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", враховуючи, що вільне використання мов у приватному і суспільному житті

в преамбулі ми обов'язково маємо посилатися на відповідні правові акти, які діють на території України, а не уникати їх. Дякую за увагу. Шановний пане Шуфрич, комітет зайняв тверду позицію, що жодним чином не буде імітувати боротьбу за права мов меншин і корінних народів, а буде щиро і чесно боротися за ці права, готуючи разом з урядом відповідний законопроект. Тому ця поправка, яка пропонує доповнити преамбулу посиланням на міжнародні акти, що регулюються права меншин, була відхилена, оскільки цей закон не стосується мов меншин, він регулює лише державну мову. А одною поправкою меншини не захистиш, до цієї справи треба підходити серйозно, і ми рішуче налаштовані захищати і боронити мови меншин. Дякую. Прошу визначатися по 13 поправці.

Будь ласка, пануБрензовичу ввімкніть мікрофон. 13:08:59 БРЕНЗОВИЧ В.І. Дякую. Абзац четвертий преамбули пропонуємо вилучити. Цитата з підзаконного акту не може бути концептуальним імперативом закону, не може слугувати джерелом права для закону, тим більше провідним принципом, що зазвичай містяться в преамбулах. Слід вилучити як зайву політичну декларацію, що безпідставно зміщує текст. Шановний панеБрензович, питання виключення цього абзацу з преамбули, де міститься посилання на указ Президента, справді, було предметом ретельного розгляду в нашому комітеті. Комітет дійшов висновку про доцільність залишити цей абзац в законі. Такий висновок був підтриманий науковцями, з якими комітет консультувався, та представниками громадськості, оскільки тут йдеться не стільки про указ Президента, оскільки про концепцію державної мовної політики, а за нею повноцінне функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території держави є гарантією збереження ідентичності української нації і зміцнення державної єдності України. Очевидно, члени комітету не можуть такого заперечувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по 13 поправці. За-27 Поправка не приймається. Наступна поправка - 15. ІринаКонстанкевич, прошу. Наша правка теж пропонувала вилучити з преамбули абзац щодо Концепції державної мовної політики, яка затверджена Указом Президента України від 2010 року. Прошу поставити її на підтвердження. про її затвердження. Через те, оскільки там були справді надзвичайно важливі слова для забезпечення статусу української мови для розвитку української держави, української нації, ми вирішили залишити цю правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, віце-прем'єр-міністр наполягає на тому, що в Регламенті Верховної Ради України немає заборони на... Шановні колеги, я озвучила вам позицію. Я дуже всіх добре чую. Шановний пане віце-прем'єр-міністр, є заперечення зали. Я як головуюча... Немає заперечень залу. Розділився "Опозиційний блок". Нестор Шуфрич вимагає, щоб віце-прем'єр Кириленко сказав, а панПапієв заперечує. Ну, я буду арбітром "Опозиційного блоку". Будь ласка, мікрофон хвилину пану віце-прем'єру. Пане Несторе, я підтримала вашу позицію. Вибачте, панеПапієв. 13:12:04 КИРИЛЕНКО В.А. Шановна пані Перший заступник Голови Верховної Ради, я дуже вдячний вам за надане слово. Я розумію, що навколо мого прізвища завжди нездоровий ажіотаж з боку однієї опозиційної фракції, але це тільки додаткове визнання моїх заслуг. Я хочу сказати, що цей пункт 5 преамбули важливий не тому, що тут згадка концепції, яка затверджена Указом Президента 2010 року, а особливо для людей, які справді хочуть підтримки української мови. Я хочу звернути увагу, що у випадку підтримки цього п'ятого абзацу, у нас буде записано, що ми долаємо спричинені багатовіковою асиміляційною політикою колонізаторів та окупантів деформацію національного мовно-культурного і мовно-інформаційного простору, і далі за текстом. Тобто ми в законі даємо ключову причину, по якій зараз парламент повинен прийняти цей закон і захистити українську мову як державну. І це посилання тут є політично вкрай важливим з точки зору на всю структуру подальшу закону. Дякую за висловлену позицію уряду. Уряд працював разом з профільним комітетом над цим законопроектом. (Шум у залі) Не підганяйте головуючу, у нас є час на обговорення законопроекту. знаєте, порушувати Регламент. Будь ласка, прошу визначатися по 15 поправці. Не поспішайте, ми все встигнемо: фахово обговорити законопроект і прийняти рішення. Шановний панеПапієв, ви згадувалися виключно в позитивному контексті, тому, на жаль, репліка не надається в такому випадку. 13:13:45 За-24 24 голоси "за". Поправка відхиляється паніКонстанкевич. Наступна – 16 поправка. Рибчинськийскасував усі свої поправки, і на вимогу вас поспішати до того, щоби проголосувати якнайшвидше цей закон, ми рухаємося далі. 16 поправка. Будь ласка, Нестор Шуфрич. По-перше, я обурений, що Кириленку не дали можливість договорити. А то він знову буде опозицію тут звинувачувати у всьому. По-друге, я вважаю, що це дуже принизливо в законі згадувати акт, який є за рівнем значення і впливу слабішим, ніж закони України. І в даному випадку я маю на увазі указ не тому, що його поки що ще Президент Порошенко підписав, а в принципі. Має бути повага до інституту Верховної Ради і законотворчості. Одна справа – коли ми згадуємо міжнародні акти, коли ми згадуємо Декларацію про незалежність, Акт про суверенітет, а інша справа – коли ми хочемо вилизати і хочемо згадувати укази Президента напередодні президентських виборів. Ми маємо мати гідність. І вважаю, що по суті і по формі цей абзац має бути виключений, якщо ми поважаємо себе як народні депутати і в цілому як Верховна Рада України. Будь ласка, коментар голови комітету на поправку номер 16. Будь ласка… 13:15:20 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Так. Шановний пане Нестор, хочу вам нагадати, що це указ Президента Ющенка, а не указ Президента Порошенка, і навіть не указ Президента Януковича, який побоявся його скасовувати. І принагідно хочу сказати, що ми, на жаль, чи на щастя, не маємо іншої концепції мовної політики, ніж та, яка була затверджена цим указом, яка справді є важливим документом і над яким в той час працювали і політики, і науковці, який, як я вже говорив, встановлює засадничі правила, ролі української мови в українській державі, в українському суспільстві. Тому комітет відхилив цю вашу правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Шановні колеги, будь ласка, прошу визначитися по 16 поправці, на якій наполягає наш колега пан Шуфрич.

вилучити із преамбули. Але комітет прийняв дещо інше рішення. Тобто чи правильно я розумію, що це було рішення для того, щоб дещо скоротити преамбулу, чи була якась інша логіка в тому, що було прийняте відповідне рішення комітетом? Дякую.

вашу законотворчість і ваші ініціативи, я сам спочатку досить критично ставився до того, що, згадуючи указ Президента, ми нібито принижуємо рівень закону. Але оскільки, як я вже говорив, у нас немає інших згадок про Концепцію мовної політики, а про те, щоб згадати про неї, наполягали і політики, і депутати, і науковці, які працювали над цим законом, була вибрана така форма. Дякую. Дякую вам. І прошу визначатися по поправці номер 17, колеги.

норми, яка передбачає ввести в законодавче поле розрізнення між українською нацією і українською політичною нацією. І це небезпечний елемент і концепт гібридної війни, який дозволяє трактувати українську політичну націю як певний аналог багатонаціонального радянського народу. Ми вважаємо, що насправді є одна українська нація, вона єдина в незалежності від політичних чи інших складових. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар. Дякую, пані Ірино. Як я вже говорив, я тут висловлюю не власну позицію, а позицію комітету. Комітет відхилив цю вашу правку, оскільки при запропонованому об'єднанні абзаців преамбули випадають важливі положення, зокрема про прагнення української держави до посилення державотворчих і консолідуючих функцій української мови. А для нас дуже важливо весь час підкреслювати, що українська мова повинна об'єднувати країну і об'єднувати суспільство. Ми саме керуючись цією логікою готували цей закон. Тому комітет відхилив вашу правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу визначатися по 18 поправці.

За-24 Поправка не приймається. Наступна - так само Нестора Шуфрича, 19 поправка. Прошу. 13:19:21 ШУФРИЧ Н.І. Дякую. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на цю поправку, вона відображає наше ставлення до української мови як державної, щоб не було ніяких спекуляцій. І ми просимо уточнити відповідний абзац в наступній редакції: "надаючи важливого значення зміцненню статусу державної - української мови як одного з найважливіших чинників національної самобутності українського народу, гарантії його національно-державної суверенності;". Цією поправкою я хочу закрити всі спекуляції щодо нашого ставлення до української мови. І я абсолютно підтримую те, що сьогодні більше 80 відсотків українців визнають українську мову як державну. І це добре. Але ми маємо стимулювати розвиток української мови, а не примушувати її використання. І, в той же час, входячи в конфлікт з нашими громадянами інших національностей, які.... Будь ласка, 30 секунд завершити. ШУФРИЧ Н.І. І, чесно кажучи, якби ми висловлювали повагу до всіх наших громадян, то ми спочатку прийняли би Закон про мови національних меншин згідно 10 статті Конституції, а потім вже боролися за ставлення і... відповідне ставлення до української мови. А сьогодні цей закон конфліктний і такий, що розколює суспільство. Будь ласка, коментар голови комітету. 13:21:03 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. До мене звертаються колеги і кажуть, що якщо ми будемо повільно рухатися, ми ризикуємо не прийняти закон. Шановні колеги, ми приймемо, ми приймемо закон, це наша відповідальність. І ніхто – ні наша совість, ні ми самі – не дозволимо собі це не зробити. Але це обговорення роз'яснює нашим людям суть цього закону, дозволяє спростувати цю неправдиву інформацію, яку зараз... чи свій погляд, який подає, наприклад, колега Шуфрич, оскільки ця його поправка була відхилена, тому що ми не можемо змінювати В ньому йдеться про зв'язок між українською мовою і українським народом, українською громадянською нацією. Цей зв'язок є важливим з огляду на наявність великої кількості провокацій іфейків, де йдеться про неіснування ані української мови, ані української нації, начебто є лише діалекти чи якісь частини російського народу чи "русского мира". Саме з цієї точки зору цей абзац є важливим, і тому комітет відхилив поправку колеги Німченка і колеги Шуфрича. Дякую. Дякую. Колеги, я прошу визначатися по 19 поправці. За-13 І я хочу, колеги, звернути увагу, що президія не сприймає зауважень, що ми маємо рухатися швидше. Ми будемо рухатися за Регламентом. Я не уявляю собі, який може бути шквал негативу, якщо, наприклад, опозиції ми не дамо слово представити бодай одну свою поправку. А вони підготували їх кілька сотень. Так що, ви пропонуєте зараз просто перервати друге читання і голосувати? Очевидно, що ми будемо рухатися по поправкам. Будь ласка, 20 поправка. Народний депутат Денисенко, вам слово.

можна було б врахувати. Але хотів би почути позицію комітету, чому було прийнято відхилити мою правку? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар комітету. 13:23:20 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Хотів коротко відповісти. Якщо знову будуть закиди, чому ми спочатку не сприйняли законопроект про захист мов національних меншин, над яким ми працюємо, то хочу сказати, що колезі ніхто не заважав подати цей законопроект раніше протягом всієї каденції. Ми якраз над ним працюємо. Добре, щоб і ті люди, які на словах захищають мови меншин, теж працювали над законами, які захищають ці мови. Ця правка була, пане Вадиме, ваша, пропонує вилучити із законопроекту абзац другий і четвертий преамбули. Але, з огляду на особливий статус цього закону, що йдеться про так званий конституційний закон, тобто закон, прямо передбачений Конституцією, таких законів у нас є не багато, тому преамбула має містити всі базові принципи, на яких ґрунтується цей закон. І вилучення певних положень, з нашої точки зору, могло б нашкодити закону і його сприйняттю як в Україні, так і за кордоном. Тому комітет відхилив цю правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую вам за роз'яснення. Колеги, я прошу визначитися по 20 поправці. 20 поправка. Це до мене було питання? 20-а була поправка. 13:24:27 За-28 І наступна - 21 поправка. Нестор Шуфрич, будь ласка.

Безумовно, після того, як Конституційний Суд прийняв доволі абсурдне рішення, але, на жаль, яке ми змушені прийняти як громадяни України, які виконують рішення судів, ми негайно подали новий закон, але його неможливо було зареєструвати, тому що вже були подані інші закони на цю тему. І ви знаєте, що альтернативні закони можна подати тільки в обмежений період часу. Така спроба була зроблена. І це ще раз підкреслює, ваша позиція, що, маючи закони, які сьогодні б врегулювали би відношення використання всіх мов в Україні, ви просовуєте саме цей закон і розколюєте суспільство. І, враховуючи цю обставину, я наполягаю викласти відповідний абзац наступним чином… В принципі, для… Ви можете вичитати, виписана моя поправка. Щоб зараз не зволікати час. Я прошу її поставити на голосування в тій редакції, яка зараз виписана, і вона теж користується… захисту мов, якими користуються сьогодні наші громадяни, окрім української. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. І, будь ласка, коментар голови комітету. Колеги, ми вже обговорювали цю тему, я вас жодним чином ні в чому не звинувачував, лише закликав до активнішої роботи, яка би захищала права мов національних меншин не лише декларативно, а справді. А закликав би ще більше вас захищати рідну і вашу рідну українську мову, якою ви чудово володієте, але, на жаль, не завжди допомагаєте нам утвердити в українському суспільстві, щоб захистити Україну і від російського тиску, і від російської агресії. Через те комітет рекомендував цю поправку Друзі, я прошу визначатися по правці, яку ми зараз обговорюємо. Нагадаю, це 21 поправка Нестора Шуфрича, який разом зі своїми колегами рекордну кількість поправок до цього законопроекту підготували. Будь ласка.

той самий в принцип і символ, як і Герб, і Прапор, і Конституція України, і ми повинні мати власну мову. З огляду на це ми подивилися, як відбувалося це в інших країнах, до прикладу в Польщі, Чехії, Словакії, італійців, як запропонували. Тому я вніс поправочку до преамбули, яка чітко стосується і з'являється поняття "національне відродження". І просив записати: "беручи до уваги досвід народів, які стали на шлях свого національного відродження", - і далі по тексту. Я просив би прокоментувати, пане голово комітету, адже ми точно повинні зробити справжній механізм, який дасть можливість і опанувати українську мову, і в той же час не буде обмежувати права інших там людей, які хочуть спілкуватися в побуті іншими мовами. Прошу, дайте, будь ласка, відповідь.

досвіду народів на шляху національного відродження виходить за межі регулювання цього закону. Ми не можемо регулювати досвід інших народів. Тим більше, що цей довід деколи потрібно враховувати, а деколи навпаки від нього відмовлятися, бо він не завжди був позитивним, як ми знаємо з нашої історії. Хоча, розуміючи позитивну вашу позицію і налаштування до цього закону, я вам обіцяю, що в роботі над наступними законами, в тому числі над законом щодо національних меншин, ми будемо з вами співпрацювати, обговорювати, яким чином це сформулювати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися по 23 поправці народного депутатаЄвтушка.

Поправка відхиляється. Наступна - поправка 24. ПаніКонстанкевич наполягає. Будь ласка, мікрофон. 13:29:30 КОНСТАНКЕВИЧ І.М. Поправкою номер 24, пане Миколо, ми хотіли наголосити на тому, що нищення української ідентичності через витіснення та маргіналізацію української мови на зараз є об'єктом значних зусиль у Російської Федерації, яка здійснює проти нас агресію. І ми не можемо говорити, що наразі українська і російська мови вільно конкурують. Насправді, формально приватні, але фактично підконтрольні московському Кремлю, структури цілеспрямовано та постійно витрачають значні ресурси, щоб просувати в інформаційному просторі російську мову та витісняти із інформаційного простору українську. Телеканали типуNewsOne, "Інтера" через посередників є власністю Путіна, і є наочним прикладом того, що українська, у ЗМІ, зокрема в телебаченні, Інтернеті, вона не є рівноправною, рівноцінною. КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. З цього питання я підтримую вашу громадянську і політичну позицію, поділяю її. Справді, історія руйнування української ідентичності під впливом Російської імперії і Радянського Союзу є важливою для нас, особливо в часи, коли Україна вимушена знову зараз відстоювати своє право на існування і боротися з Росією. Проте законопроект стосується лише статусу державної мови. Це має бути закон на десятиліття, в тому числі на часи, коли збройна агресія Російської Федерації проти України припиниться і коли ми переможемо в цій українсько-російській війні. Тому комітет вирішив не доповнювати преамбулу закону факторами, які для нас носять тимчасовий характер, і є актуальними зараз, але коли ми його приймаємо, але втратять, ми в цьому переконані, актуальність через декілька років. Тому що ні в кого, думаю, немає сумнівів, що ми агресора переможемо остаточно. Дякую. Дякую. Прошу визначитися всіх колег по 24 поправці.

Пане Денисенко, 26-а, не наполягаєте? Будь ласка, мікрофон. 13:31:48 ДЕНИСЕНКО В.І. Власне кажучи, цією правкою пропонувалося доповнити преамбулу закону абзацом наступного змісту: "беручи до уваги, що протягом майже 300 років Російська імперія та її спадкоємець Радянський Союз різними способами намагалися принизити та знищити українську мову, щоб зруйнувати таким чином власну ідентичність та єдність української нації, що призвело до штучної русифікації України та протиправного витіснення української мови з багатьох сфер суспільного життя". Власне кажучи, я хотів би просто всім нагадати, як в 1918 році один із командирів Червоної арміїАнтонов-Овсієнко навчав червоноармійців. Я процитую мовою оригіналу: "Против вас стоит тридцатимиллионный народ, имена которых невозможно выговорить, внешность которых такова, что надо убивать без всякого милосердия и пощады.

Я вважаю, що цю правку треба було б обов'язково внести в цей законопроект, і буду наполягати на тому, щоб її проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар пана Княжицького. Дякую, пане Вадиме. Звичайно, я погоджуюсь з вами, так само, як і з правкою, на якій не наполягала паніКонстанкевич, яка теж цього стосувалася. Коли ми обговорювали ці правки, ми для себе, на жаль, констатували, що що сферу цього закону… ми не можемо цим законом регулювати історію Російської імперії. Відрегулювали б із задоволенням, але виходили лише з наших можливостей в комітеті, тому цю правку відхилили. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу визначатися по 26 поправці.

"беручи до уваги, що Російська Федерація, продовжуючи політику колишньої Російської імперії та Радянського Союзу, здійснює проти України як військову, так і інформаційну та культурну агресію, спрямовану на руйнування української національно-культурної ідентичності". Насправді я також хотів би, щоб ми… я наполягаю на тому, щоб ця правка була проголосована. І я вважаю, що в силу нинішньої ситуації, в силу агресії Росії, в силу того, що у нас на сході йде війна із Російською Федерацією, я думаю, що ця правка варта того, щоб ми її підтримали. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу коментар по 27 поправці. Дякую, пане Вадиме. Хочу вам сказати, колеги, що якщо ви візьмете закон про мови інших країн, нам пропонувалося враховувати їх досвід, а десь він є позитивним, десь є негативним, то деякі з цих законів складаються взагалі на одній сторінці, а деякі - на папірці, у нас вийшов надзвичайно об'ємний документ. Очевидно, ті речі, про які ви говорите, кожен патріот, людина демократичних, проукраїнських, патріотичних поглядів розділяє і не може з вами не погодитися. Але ми не можемо в закон записати всі ті норми, які б відображали, наприклад, боротьбу українського народу з колонізаторами, з Російською імперією, бо цей закон перетвориться перетвориться на підручник, а не тому що ми не погоджуємося з вами по суті. По суті, ми вас, очевидно, підтримуємо, цей пункт не було підтримано. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по 27 поправці. За-53 Поправка відхиляється. Наступна - 28 поправка, так само народний депутат Денисенко. Шановні колеги, цією правкою пропонувалося доповнити преамбулу закону абзацом наступного змісту: "зважаючи на те, що сучасні процеси глобалізації змушують нації всього світу вжиття законодавчих заходів для забезпечення і захисту своїх національних мов як найважливішої частини їхньої культурної самобутності віднівеляційного тиску". Справа в тому, що ми всі прекрасно знаємо, як захищає свою мову на державному рівні Франція, як захищає свою мову на державному рівні Польща, як захищає свою мову Німеччина і практично всі країни Європейського Союзу. Тому з цієї точки зору і пропонувалося внести саме таку правку. Я просив би прокоментувати, чому вона була відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую. Прошу роз'яснення по 28 поправці. М.Л. 28 поправка була відхилена з тієї причини, що так, як у 27 поправці, ми говорили, що ми не можемо регулювати законами історію Російської імперії, так ми не можемо законами регулювати також процеси глобалізації. Бо процес глобалізації не є сферою регулювання цього закону, тому ця правка була відхилена. Дякую.

За-33 Поправка відхиляється. Наступна - поправка 29, народного депутатаБрензовича. Будь ласка. Пропоную вилучити абзац 8 преамбули, адже у даному випадку загромадження тексту відбувається навіть не текстом підзаконного акту, а вирваним із контексту аналітичного документу Венеціанської комісії, підготовленого до іншого законопроекту в 11-му році, причому двох цитат із двох частин документа. Принагідно хочу зауважити, що, незважаючи на наполегливі рекомендації європейських інститутів, Голова Верховної Ради так і не надіслав цей законопроект до Венеціанської комісії. Напевно, невтішні для України висновки щодо цього закону цей орган дасть після його прийняття. є пов'язаний з тим, що саме там містяться рекомендації Верховній Раді України прийняти Закон про державну мову, в якому запровадити механізм - увага, це цитата, - "верховенства української мови як єдиної державної мови та вжити додаткових заходів для зміцнення її ролі в українському суспільстві". З огляду на це висновок Венеційської комісії є важливим міжнародним документом, посилання на який в преамбулі закону знімає всі можливі спекуляції навколо його прийняття. виконуватиметься, якщо ми його приймемо, і інша рекомендація Венеційської комісії: щодо відтермінування вступу в дію Закону "Про освіту", статті 7 Закону "Про освіту", як ви про це знаєте. Тому цей закон є абсолютно європейським, який обговорений з багатьма міжнародними представництвами, посольствами, і сприйнятий сприйнятий міжнародною спільнотою, оскільки ставить українську націю, український народ в один ряд з братніми європейськими народами. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатись по цій поправці, колеги. За-20 Поправка відхиляється. І наступна – 30 поправка. Народний депутатРомановський.

автора. Будь ласка, мікрофон… Зараз, хвилинку, хвилинку, я все бачу. Пану Папієву мікрофон. Я не чую, на чому ви наполягаєте. Дякую. Шановна Ірино Володимирівно, шановні колеги! У нас є 34 поправка, яка врахована редакційно. Я хотів би її поставити на підтвердження. А перед цим я хочу наголосити на наступному. От дивіться, і це в мене як питання до доповідача. Ініціаторами цього законопроекту були народні депутати України, як і альтернативних законопроектів. Кабінет Міністрів не спромігся взагалі заявити свою позицію, бо свою позицію Кабінет Міністрів має заявляти законопроектом, який би внесено було до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів. Тобто він не спромігся взагалі зайняти якусь позицію з цього питання, а зараз хоче скочити на оцей поїзд, який відходить, так, і показати, як їх хвилює проблема державної мови в Україні. Тому, коли ви надаєте слово Кабінету Міністрів України, я просив би не порушувати Регламент, а от цю поправку поставити на підтвердження. Дякую. Дякую. Тобто ви наполягаєте зараз на голосуванні за цю поправку. Її автор - панРибчинський, його немає. Я даю зараз слово голові комітету, і потім даю слово уряду, тому що ви згадували його в негативному контексті. Будь ласка,

Уряд зібрав робочу групу, куди ввійшли представники громадськості, народні депутати України, в тому числі от присутні тут пані Ірина Подоляк, пані Сироїд, пан Лесюк працювали в цій групі і багато інших народних депутатів. Після цього вже народні депутати внесли проект, розроблений урядом, а далі був процес у Верховній Раді, коли було декілька законопроектів, між іншим, не альтернативних. Так що процес був такий. Щодо цієї вашої поправки. Редакційно врахована вона лише в частині вилучення номеру висновку Венеційської комісії. Тобто ставити ми будемо її на підтвердження, чи не ставити будемо її на підтвердження - це не змінить суті цього законопроекту. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,дякую. ПанПапієв ще і ще раз спрямовує свій меседж і запитання, чому цей законопроект неурядовий. Будь ласка, хвилина, коментар уряду.

виступають проти будь-якого закону про українську мову, якщо він тільки не захищає російську мову. Тому для тих, хто дійсно цікавиться питанням захисту української мови, доповідаю. В березні цього року рішенням уряду було утворено робочу групу з питань підтримки застосування української мови як державної. Уряд за участі представників всіх зацікавлених міністерств розглянув чотири законопроекти і спільно з громадськістю ухвалив рішення підтримати 5670-д, оскільки думки і позиція Кабінету Міністрів повністю співпадали із напрямком цього законопроекту, про що до парламенту надіслані офіційні листи Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки, Міністерства культури. І зараз, і в першому читанні до цього 5670-д, ось цей законопроект, є законопроектом, який офіційно підтримується Кабінетом Міністрів України. Дякуємо за роз'яснення. Колеги, я прошу зараз поставити... Я побачила. Зараз у нас є вимога народного депутатаПапієва поставити на підтвердження 34 поправку. Прошу визначатися. Колеги, наголошую, що комітет і уряд просять її підтримати, цю поправку. Прошу визначитися, прошу визначитися. Також дякуємо за роз'яснення комітету і уряду, що законопроект, який ми розглядаємо, - це співпраця громадських організацій. 13:44:20 ви ж інтелігентні люди, в вашому секторі. Я дивуюся, просто дивуюся. 50 – панеПапієв. Ця поправка відхиляється. Також дякуємо за роз'яснення комітету і уряду, що цей законопроект разом напрацьовували громадські організації, активісти, уряд і парламент.

Шановна головуюча, дивіться, у нас 2082 поправки. Мінімум половина з них є з "Опозиційного блоку", це по одній хвилині на їхнє зачитування. Поки ви підвели до них відповідь, відповідь пану Княжицькому, це ще секунд 20, і хвилина – відповідь його. Це 2333 хвилини, це майже 40 годин. У нас всього робочих годин в двох пленарних тижнях залишилося менше 30. Менше 30! Це я сказав, тільки на поправки, які є у "Опозиційного блоку". Тому я закликаю всіх народних депутатів, я не подав свої понад 50 поправок, коли побачив технологію, що збираються і БПП і "Батьківщина" цей закон зривати – ми дві години не працювали до обіду. Я підтримую створення комісії, але я вас закликаю всіх попросити колег, щоб познімали свої поправки, і щоб ми витрачали по три секунди, тому що ми не встигнемо прийняти. А після виборів Президента ми його не приймемо, і ви це теж знаєте. Дякую. Це моя позиція. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, українська мова варта того, щоб ми присвятили їй 40 годин нашого часу. У нас час на українську мову є завжди. Завжди! І ми приймемо цей закон. І на виборах Президента України, які пройдуть демократично, життя в Україні не закінчується, а тільки починається. Тому, будь ласка, я прошу… зараз немає потреби, немає потреби обговорювати 35 поправку, по якій просив слово пан Кривенко, він тільки хотів нас закликати працювати швидше. Наступна - поправка 36, народний депутат Нестор Шуфрич. І потім Оксані Білозір я дам слово. Будь ласка. Дякую. мабуть, коректно було би відобразити в пояснювальній записці, а не в тексті Закону України, щоб його не перевантажувати. Це перша наша позиція. Друга. Давайте будемо відверто говорити, що навіть у цих висновках Венеціанської комісії окремі тези фактично вибрані із загального контексту. Тому я вважаю, що цей абзац треба вилучити. в наступних наших поправках ви ще раз побачите наше ставлення до української мови, але ми за чистоту прийняття цього документу і за те, щоб він об'єднував суспільство, а не викликав сьогодні сумніви і не розколював його. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І прошу роз'яснення комітету по 36 поправці. Прошу. Комітет відхилив цю поправку з підстав, зазначених у поправці 24. На думку комітету, ми не можемо виключати з преамбули абзац про висновок Венеційської комісії. Посилання в тексті преамбули на цей висновок пов'язане з тим, що саме там містяться рекомендації Верховній Раді України прийняти Закон про державну мову, в якому запровадити механізми верховенства української мови як єдиної як єдиної державної, вжити додаткових заходів для зміцнення її ролі в українському суспільстві. З огляду на це висновок Венеційської комісії є важливим міжнародним документом, посилання на який в преамбулі закону знімає всі можливі спекуляції навколо його прийняття. Дякую. Дякуємо. Колеги, я прошу визначатися по поправці Нестора Шуфрича. І принагідно ми, звичайно, дякуємо опозиції, яка активно долучається до доопрацювання закону до другого читання. Ми це цінуємо. Будь ласка, прошу визначатися. За-18 Поправка відхиляється. І зараз, будь ласка, слово Оксані Білозір, яка була одним із найактивніших учасників і членів цієї комісії по доопрацюванню законопроекту до другого читання. Будь ласка. 13:48:57 БІЛОЗІР О.В. Дякую,дякую, пані Ірино. Ви знаєте, я всіх вітаю, і я просто безмежно щаслива, що ми нарешті розглядаємо цей законопроект. Зрозуміло, що ми його детально повинні проговорити, бо буде дуже багато спекуляцій після того, як ми його приймемо. І щоб убезпечити можливість тих спекуляцій, я би хотіла все-таки хоч я підтримую те, що комітет відхилив, 30 поправку, - але я би хотіла все-таки, щоб потім ніхто не маніпулював, рекомендації Венеційської комісії, і не звинувачував, що ми щось не виконали те, що вона рекомендувала. Я би вас попросила все-таки прокоментувати 30 поправку, яка стосується того, що рекомендації щодо захисту інших мов (це CDL-АD 044 і Розділ С) і Захист індивідуальної свободикористування мовою за вибором (Розділ D). Деталізуйте, будь ласка, ці позиції, чому вона відхилена, щоб потім нам ніхто не казав, що ми знехтували рекомендаціями Венеційської комісії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за питання. Будь ласка, коментар голови комітету по 30 поправці. 13:50:02 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. повністю дублює поправку 29 колегиБрензовича, з яким ми спілкувалися, дебатували в цій залі. І, відповідаючи колезі Брензовичу, я пояснив і зараз щойно теж пояснював, чому нам важливо, бо ці всі поправки пропонували виключити ту рекомендацію Венеційської комісії, яка говорить про верховенство української мови як єдиної державної, та вжити додаткових заходів для зміцнення її ролі в українському суспільстві. Бо в нас дуже часто кажуть, що Венеційська комісія проти української мови, що Венеційська комісія рекомендує нам відхилити цей закон. Так от, цей закон якраз прийнято на виконання рекомендацій Венеційської комісії, яка розуміє, що кожна країна, її ідентичність, її культура, базисом для них є сильна своя власна національна мова. Це ми і стверджуємо цим законом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тим не менш пані Оксана Білозір наполягає, щоб ми визначилися по 30 поправці. Колеги, прошу голосувати. Нагадую, комітет її відхилив. Ні, ми 30-у не голосували. Я рахую дуже уважно, пані Ірина. Ми були на 36 поправці, але пані Оксана Білозір повернулася до 30-ї. 13:51:16 За-24 Поправка відхиляється. Наступна поправка - 37, народний депутат Денисенко. Будь ласка, вам слово. Ну, перш за все я хотів би подякувати комітету за те, що ця правка була врахована редакційно, але, з іншої сторони, я хотів би сказати всім тим своїм колегам, які зараз починають говорити, що нам требапошвидше приймати цей закон, нам треба прискоритися і треба буквально там за кілька годин прийняти цей закон. Не можна приймати Закон про мову за 2-3 години. Не можна його приймати і за один день. Давайте згадаємо, що насправді той недолугий, жахливий закон, який був прийнятий за часів Януковича, вдалося збити перш за все тому, що він був прийнятий не за Регламентом. Там було неймовірно багато чого поганого, але ми змогли збити тільки тому, що він був прийнятий не за Регламентом. Давайте йти за Регламентом і давайте пройдемо всі правки для того, щоб потім ні в кого не виникло жодного сумніву з того, що цей закон було прийнято законно. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу прокоментувати цю поправку 37-у. Дякую. 37 поправка стосувалася згадування номеру відповідної рекомендації Венеційською комісією, яка в одній частині було виключено. Ця поправка не була підтверджена нашим голосуванням, в іншій було включено. По суті, це технічна правка, але я дякую за виступ колезі Денисенку. Дійсно, дуже багато правок було до преамбули. Хотів би відповісти тим, хто каже, що ми ризикуємо не прийняти закон. Колеги, ми зайшли в цей закон. Я стою тут, на трибуні, ви тут всі сидите. Ну невже ми можемо припинити розгляд цього закону, не проголосувавши за нього?! Це буде поразкою кожного з нас, кожної з фракцій і загалом України. Так, зараз, можливо, я відповідаю чи тлумачу деякі зауваження довше, ніж це потрібно було би. Якщо ми не будемо встигати чи буде затягуватися цей процес, я буду стояти тут мовчки, ми не будемо брати слово. Але ми не вийдемо з цього залу без успішного голосування за цей закон на цьому чи на наступному тижні. Дякую. Шановний колега Нестор Іванович, зараз ми голосуємо 37 поправку, а потім ми вам даємо слово по вашій наступній поправці. Ви зауважите. Це 37-а, ви не можете по ній зауважити. (Шум у залі) Ну добре, ми зараз 37-у вже голосуємо. Будь ласка, визначайтесь по 37 поправці. Слідкуйте, будь ласка, Нестор Івановичу. Ми на 37 поправці вже. 13:53:49 За-42 Поправка відхиляється. Наступна - 38 поправка, народного депутата Шуфрича. 38-а вже. Хочу звернути увагу всіх, хто зараз слідкує за розглядом цього законопроекту, що як ми ставимось до рекомендацій Венеціанської комісії. Те, що авторам підходить, те враховують, те цитують і навіть вписують в закон, а те, що не підходить, те вилучають. А рекомендація одна й та сама. Стосовно 39 поправки ми… виписати в наступній редакції: "Державна мова в Україні". Ця назва статті відповідно кореспондується з Конституцією України. Дякую за увагу. озвучили 30 поправку. І був коментар голови комітету щодо того, як норми і рекомендації Венеційської комісії лягають в тіло законопроекту. Будь ласка, коментар по 38 поправці. Дякую. По-перше, хочу наголосити, що пройшли преамбулу і почали розглядати Розділ І "Загальні засади", де є найбільше спекуляцій навколо того, що нібито 10 кроків кримінальної відповідальності вводиться за спробу запровадити багатомовність. Натомість закон забороняє запровадження багатомовності, як це пробували робити в певних регіонах, але змін до Кримінального Кримінального кодексу в цій частині не вносить. Тому я відразу хотів би відкинути всі спекуляції і сказати, що поправка колеги Шуфрича і колегиНімченка була відхилена, оскільки українська мова є єдиною державною мовою в Україні це норма Конституції. Закон відштовхується від того, що сказано в Конституції, тому така назва статті. Запропонована редакція статті цю конституційну особливість не враховує. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу визначатися по 38 поправці, колеги. За-14 Поправка відхиляється. Колеги, у нас залишається кілька хвилин до перерви. До президії Верховної Ради України надійшли заяви від двох фракцій – це "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт". І наші колеги готові замінити перерву заявою. Тому ми просимо зараз… Шановні колеги! Шановні колеги, я прошу не кричати на президію. Шановний панеКняжицький, який 2 години працював зараз на трибуні, має право також сісти на місце і чекати перерву. Будь ласка, зараз до слова запрошується голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, який замінить заяву двох фракцій на перерву заявою. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні українці, фракція партії "Блок Петра Порошенка" ініціює невідкладне створення тимчасової слідчої комісії щодо цинічних спроб Юлії Тимошенко купити перемогу на найближчих президентських виборах. Масштабне розслідування українських правоохоронців викрило загальнодержавну піраміду із підкупу виборців, до створення якої залучили російських кураторів. Слідство вже встановило 49 організаторів, які мали організувати підкуп мільйонів виборців на гроші сумнівного походження, можливо, російські гроші. На цю схему виділили мільярди гривень, і всі ми з вами разом це бачили. Паралельно журналісти розкрили факти наповнення виборчого фонду Юлії Тимошенко через підставних осіб: пенсіонери, касири супермаркетів, прибиральниці, безробітні вносили сотні тисяч чи навіть мільйони гривень на передвиборчу агітацію Юлії Володимирівни. Уявіть цинізм політика: підставляти довірливих, беззахисних для відмивання коштів злочинного чи російського походження. Минулого тижня соратники Тимошенко пішли ще далі: за 5 мільйонів гривень спробували підкупити та залякати одного з кандидатів у Президенти, аби він зняв свою кандидатуру з виборів. Оприлюднена інформація щодо підкупу виборців та шляхи наповнення виборчого фонду пояснюють також, чому лідерка "Батьківщини" кинулась захищати свого соратника ВладиславаМангера. Наразі слідство вважає голову Херсонської облради основним підозрюваним у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Очевидно, регіональний посадовець знається і на схемах "Батьківщини" з підкупу виборців і на відмиванні сумнівних коштів, тому Юлія Тимошенко вже пообіцяла "відмазати" його від звинувачень, якщо стане Президентом. Нагадаю, місяць тому в ефірі загальнонаціонального телеканалу Юлія Тимошенко пафосно підписувала меморандум за чесні вибори. Своїм підписом вона взяла на себе зобов'язання протидіяти фальсифікаціям та захищати вільний вибір громадян. Наведені вище факти – ще один доказ, чого вартують брехливі обіцянки "баронеси брехні". Що більше фактів підкупу і зловживань штабами Тимошенко ставало відомо, то голосніше вона звинувачувала владу. Народна мудрість говорить: "тримайте злодія" найголосніше кричить хто? Правильно, сам злодій. Тому фракція партії "Блок Петра Порошенка" вимагає створення тимчасової слідчої комісії, яка вивчить матеріали підкупу виборців пірамідами Тимошенко, механізми відмивання коштів сумнівного походження через виборчий фонд Юлії Тимошенко та спробу її соратників за гроші позбутися одного з опонентів виборчих перегонів. Просимо усі парламентські фракції та групи невідкладно подати своїх представників до складу цієї тимчасової слідчої комісії. Дякую за увагу. Шановні колеги, я хотів би повідомити, що я мав розмову з головою тимчасової слідчої комісії ІваномВінником. Він повідомив мені, що узгоджене з усіма членами комісії засідання призначене на четвер на 14:15. Так? Я питаюся всіх членів комісії: так воно і є узгоджено, так?

Звичайно, створення будь-якого ТСК має свою процедуру. Це розіслати листи до всіх фракцій, отримати від них кількість людей, які пропорційно фракції можуть мати в тимчасовій слідчій комісії, і тоді вже цей шлях може бути розпочатий. І цей шлях є однаковий для будь-якої фракції: чи опозиційної, чи коаліційної. Отже, колеги, хочу оголосити. Наступна поправка -Німченка і Шуфрича. Нестор Іванович! Нестор Іванович Шуфрич, я хочу повідомити, о 16 годині, ми розпочнемо з вашої правки, о 16 годині. Я прошу бути на робочому місці і голову комітету, і прошу бути на місці і автора правки. Зараз я оголошую ранкове засідання Верховної Ради закритим. І о 16 годині я запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи. Дякую